Dame i gospodo, nastavljamo dalje.Pre nego što dam reč Žarku Obradoviću, samo da vas obavestim da načelno ćemo raditi danas do 19.00 časova.Reč ima Žarko Obradović. Izvolite. **Žarko Hvala.Uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovana gospođo ministarko, poštovani predsedniče Vlade AP Vojvodine gospodine Miroviću, koleginice i kolege narodni poslanici.Kao ovlašćeni predstavnik SPS, ja ću govoriti o ova četiri zakonska dokumenta o kojima Skupština danas raspravlja i želim da kažem odmah na početku da će SPS podržati ove predloge bilo da je reč o izmenama i dopunama zakona, bilo da je reč o potpuno novim zakonskim rešenjima, jer ovi zakoni svaki na svoj način unapređuju sistem na koji se odnose i unapređuju kvalitet života u Republici Srbiji, obezbeđuju poštovanje ljudskih prava i sloboda i ravnopravnost građana.Želeo bih pre svega da da kažem nekoliko reči o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju. Naime, izmenama ovoga zakona se omogućava funkcionisanje sistema obrazovanja i vaspitanja na nivou srednjeg obrazovanja, i to u vreme kada smo pogođeni pandemijom ovog virusa Kovid-19. Mora se reći na početku bilo koje priče vezano za zakone iz oblasti prosvete da je Ministarstvo uspelo u prethodnih godinu i nešto dana, praktično za dve školske godine, da reši osnovni problem s kojim se suočava Republika Srbija, odnosno celo društvo, to je da sačuva zdravlje učenika, da je našlo rešenje kako da u postojećim uslovima drži nastavu i u isto vreme izmenama i dopunama različitih zakona i na drugi način vršilo je promene, bilo da je reč o kratkoročnim ili dugoročnim ciljevima koje treba postići u sistemu obrazovanja i vaspitanja. To samo po sebi govori da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stalno radi na unapređenju kvaliteta dostupnosti i pravednosti sistema obrazovanja u Republici Srbiji.Sa Predlogom zakona o kojem danas govorimo Ministarstvo rešava rešava jedan nasleđeni problem, reč je o velikoj maturi, pomeraju se rokovi održavanja tog završnog ispita pre ulaska u prostor visokog obrazovanja i rešava se nekoliko tekućih problema, kao što je reč o evidenciji podataka koji se dostavljaju prilikom upisa u srednje škole ili podaci o nacionalnoj pripadnosti u slučajevima kada pojedine grupe ili lica koja ostvaruju upis u srednje škole se upisuju pod povoljnijim uslovima, radi postizanja pune ravnopravnosti.Na ovaj način, kada se govori baš o ovom delu Zakona, možemo slobodno povezati sa Zakonom Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, jer ovde Ministarstvo primenjuje pozitivnu diskriminaciju da bi određenim licima ili grupama lica obezbedila one uslove koji su im potrebni da bi nastavili svoje obrazovanje. To govori da i sistem obrazovanja pokazuje spremnost da izvrši promene kako bi sva deca dobila jednake šanse da pokažu sposobnosti koje poseduju. Naime, za ova lica predviđeno je da individualni obrazovni plan koji oni poseduju prati upis učenika u srednje škole i da mogu da nastave svoje školovanje u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima.Postoji još jedan deo koji predstavlja rešenje u odnosu na aktuelno pitanje unutar sistema srednjeg obrazovanja. Naime, omogućeno je da se reši nastava na stranom jeziku u onim da se reši nastava na stranom jeziku u onim školama gde postoje određeni problemi. Naime, predlagač zakona je predvideo mogućnost da u onim odeljenjima za decu koja imaju posebne sklonosti za filološke nauke, a ne postoji mogućnost da se obavi nastava vezano za strani jezik na kvalitetan način, da dođe do formiranja odeljenja koja će obuhvatiti đake različitih razreda i da se formira odeljenje, bilo da je reč o odeljenju od 15 ili od 12 đaka. Naravno, vi uvek možete postaviti pitanje – da li će činjenica da to odeljenje obuhvata đake iz različitih razreda uticati na kvalitet obrazovanja, na ceo saznajni proces? To može biti dovedeno u pitanje, naravno, u odnosu na način na koji se izvodi ta nastava. Jer imate i drugo pitanje. Ako se ne pristupi ovakvom rešenju kao što je Ministarstvo predvidelo, postavlja se pitanje kako će ta deca savladati taj strani jezik, da li je to moguće obezbediti unutar škole ili se mora tražiti neka druga obrazovna ustanova ili će jednostavno deca ostati bez deca ostati bez tog nivoa nastave.Kada je reč o velikoj maturi, inače, treba podsetiti, samo da kažem još jednu stvar, da se u našim školama uči šest stranih jezika i onda možete razumeti kompleksnost rešavanja ovog problema, ali i nameru Ministarstva da čak i taj naizgled mali problem reši na kvalitetan način. Kada je reč o velikoj maturi, mora se reći da je reč o nasleđenom problemu. Naime, nacrt koncepta završnog ispita u srednjem obrazovanju napravljen je još oktobra 2012. godine i od tada, što kaže ministar Ružić, ne ulazeći u to ko je odgovoran i u kojoj meri, činjenica je da nismo uspeli da ovaj posao završimo na određeno vreme ili u postavljenim rokovima i Ministarstvo radi na rešavanju ovog pitanja. Ministar Ružić nas je upoznao sa svim elementima vezanim za realizaciju

napravio kvalitetan program održavanja završne mature, jer je reč o tome da ta završna matura, završni ispit treba da obezbedi zastupljenost i opšteobrazovnih predmeta, zastupljenost stručnih predmeta, usaglašenost programa prijemnog ispita i programa srednjeg obrazovanja, onda kada je reč o raspodeli poena na testu po nivoima obrazovanja, šta predstavlja prag prohodnosti i brojne druge stvari.Činjenica je, i to je ministar pomenuo, a i piše u obrazloženju ovog zakona, da pojedine visokoškolske ustanove još uvek nisu usvojila potrebna dokumenta, da se protekle dve školske godine nastava odvija u sistemu u okvirima pandemije, da nije obezbeđen softver kao tehnička komponenta državne mature, ali da su urađene brojne druge pozitivne stvari. Mislim da je predviđeni rok 2023/2024. godina kao početak održavanja ovog završnog ispita, da kažem, prava mera, vremenska mera u odnosu na sav onaj sadržaj poslova koji stoji pred Ministarstvu nauke, prosvete i tehnološkog razvoja. ovo naša umotvorina, ovaj program, program završnog ispita se održava i u drugim zemljama i važno je pomenuti da on predstavlja sastavni deo sistema obrazovanja i vaspitanja.Inače, želeo bih samo da iskoristim priliku da kažem da Ministarstvo i mimo velike mature stalno radi na reformi opšteg srednjeg obrazovanja, implementaciji novih programa i njihovom praćenju u gimnazijama, da se radi na razvoju sistema priznavanja prethodnog učenja, govorim o srednjem obrazovanju. Ministar je govorio o projektu „Moja srednja škola“, tj. uvođenju digitalizovane prijave za polaganje prijemnog ispita i upisa u srednju školu. Takođe, implementirani su digitalni udžbenici udžbenici i digitalne učionice u srednjem obrazovanju, usvojeni novi programi nastave i učenja u specijalizovanim odeljenjima za učenike sa sposobnim sposobnosti u gimnaziji, za matematiku, fiziku, istoriju, geografiju, hemiju i biologiju.Sve ove stvari sam pomenuo da bih javnosti Srbije stavio do znanja koliko je važno sve ono što Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi, pogotovo u ovim uslovima pandemije. Mislim da je na kvalitetan način rešio problem sa kojim se suočava, a u isto vreme rešava i neke sistemske stvari.U svakom slučaju, svi ovi elementi, izmene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju, koje sam pomenuo svaka na svoj način unapređuje sistem. Kao što sam pomenuo na početku, SPS će glasati za usvajanje ovog zakona.Sada mi dozvolite da kažem nekoliko reči o Predlogu zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanja razvoja Sremskih Karlovaca. Šteta je da ne kažemo nekoliko reči o ovom važnom zakonu. Drago mi je što je gospodin Mirović danas ovde sa svojim saradnicom u Narodnoj skupštini Republike Srbije i što ima priliku da nas upozna sa sadržajem ovog zakona, jer je reč o gradu koji predstavlja jedan pravi dragulj Republike Srbije po mnogo čemu. Mislim

koji će se baviti obnovom kulturno-istorijskog nasleđa i razvojem Sremskih Karlovaca.Sremski Karlovci su, ako mogu reći, jedno od najlepših mesta u Republici Srbiji. Sve one stvari koje je gospodin Mirović pomenuo, a koje se znaju ili ne znaju, vezano za Sremske Karlovce, govore koliko ko je to za istoriju Srbije bilo i jeste važno mesto. Mislim da on apsolutno zaslužuje pažnju koja mu se ukazuje i sve ono što je planirano da se uradi, jer jedan grad koji ima i Bogosloviju, evo čuli smo od gospodina Mirovića da je po starosti, ako mogu upotrebiti taj izraz, druga posle Kijevske bogoslovije, onda postojanje Magistrata, Rimokatoličke crkve Svetog Trojstva, Bogoslovskog seminara i Stefaneuma.Sve one stvari koje je on pomenuo vezano i za srpsku gimnaziju i za druge institucije koje su osnovane u Sremskim Karlovcima govore koliko je to važno mesto. Pomenuo je i Branka Radičevića druge. Evo, ja ću pomenuti Simu Milutinovića Sarajliju, Dimitrija Davidovića, Steriju Popovića i druge koji su završili školu u Sremskim Karlovcima. Pomenuo je Karlovce i u u istorijskom smislu, kao mesto susreta istoka i zapadam 1699. godine Karlovački mir.To sve govori šta su Sremski Karlovci značili i šta znače u istoriji Republike Srbije. Mislim da je sjajna stvar što se pokrajinska Vlada bavi očuvanjem kulturno-istorijskog nasleđa koje poseduju Sremski Karlovci i što radi na podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca.Inače, podsetio bih prisutne koleginice i kolege da je status kulturno-istorijske celine gradsko jezgro Sremskih Karlovaca je utvrđeno još 1990. godine, a zakon koji se bavi očuvanjem kulturno-istorijskog nasleđa je donet 1991. godine. Zakon vrlo precizno utvrđuje sve one elemente koji su važni koji su važni za realizaciju očuvanja, odnosno obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca. Mislim da će na najbolji način unaprediti razvoj Sremskih Karlovaca, ali i pomoći svima ostalima, i građanima Republike Srbije, a i ostalima koji budu dolazili u Republiku Srbiju da posete Sremske Karlovce i da se upoznaju sa njihovim sadržajem.Dobro je što je gospodin Mirović pomenuo i različite infrastrukturne projekte koji će povezati Sremske Karlovce sa ostalim delovima Srbije i to samo po sebi govori koliko je važno donošenje ovog zakona. Naravno, mi ćemo ga podržati.Kada je reč o sledeća dva zakona, zakona o izmenama i dopunama Zakona zabrani diskriminacije i rodnoj ravnopravnosti, oba zakona su

unapređenju i proširenju ravnopravnosti u Republici Srbiji, jednakosti među građanima. Oba zakona sama po sebi daju jednu ocenu o kvalitetu poštovanja ljudskih prava, govori o stepenu razvoja jednog društva, u ovom slučaju Republike Srbije, o demokratskom kapacitetu Republike Srbije, o tolerantnosti, uvažavanju, različitosti, poštovanju i o nameri Republike Srbije da sve svoje građane dovede u situaciju da uživaju ista prava i da imaju iste šanse za uspeh u životu.Kada je reč o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, moram reći da je zabrane i prevencija svih vidova diskriminacije jedna od ključnih tema većine međunarodnih regionalnih organizacija pod čijim okriljem su i donete brojne konvencije koje Republika Srbija ratifikovala, ali se mora reći da je zabrana diskriminacije i ustavna kategorija. Ustav Republike Srbije u članu 21. stav 3. propisuje da smo pred Ustavom i zakonom svi jednaki i da svako ima pravo na jednaku zaštitu i da se zabranjuje svaka diskriminacija neposredno ili posredno po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti društvenog porekla, rođenja, veroispovesti i političkog i drugog uverenja, imovinskog stanja, kulture jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog kredibiliteta. Nekom može izgledati i nepotrebno ponavljanje ovih ustavnih odredbi, ali ja mislim da to treba reći, javno, podsetiti sve građane Republike Srbije šta znači zabrana diskriminacije.Naime, mi znamo da je ovaj zakon donet 2009. godine i da je bilo potrebno bilo potrebno uskladiti sadržaj ovog zakona sa pravnim propisima EU i naravno prilagoditi novim okolnostima. ovog zakona se proširuje pojam diskriminacije i diskrimitornog postupanja po rodu po onim karakteristikama i na nivou prihoda. U članu 5. se pored već predviđenih oblika diskriminacije propisuju uznemiravanje, ponižavajuće postupanje, polno i rodno uznemiravanje, navođenje na diskriminaciju. Uvodi se pojam segregacije kao svaki akt kojim fizičko ili pravno lice, razdvaja se bez objektivnog razloga u opravdanje drugu grupu lica, na osnovu ličnog svojstva. U članu 7. se preciznije određuje posredna diskriminacija. Članom 12. se uvodi pojam rodnog i polnog uznemiravanja i on sada glasi da je zabranjeno uznemiravanje i ponižavanje postupanje, polno i rodno uznemiravanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstava lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva.Zakon iz iz 2009. godine predviđa i teške oblike diskriminacija, izmene i dopune koje su na dnevnom redu ovaj pojam proširuju i dodaju diskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije, starosnog doba, i segregacije.Član 20. se menja i glasi – diskriminacija po osnovu pola, roda i rodnog identiteta, i kaže se da diskriminacija postoji ukoliko se po osnovima protivu načela rodne ravnopravnosti.Menja se takođe i član 22, proširuje se zabrana diskriminacije u odnosu na invaliditet, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i prema polnim karakteristikama, etičkom poreklu, nacionalnoj pripadnosti. Takođe, je zabranjena diskriminacija starih lica.Imaju i odredbe ovog zakona koje se odnose na Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, njegovog zamenika i činjenicu da jedan od zamenika treba da bude, da u slučaju odsutnosti, sprečenosti, Poverenika, moći da obavlja njegov posao.Osnovni cilj ovog zakona je osnaživanje, antidiskriminacionog antidiskriminacionog mehanizma za sprovođenje mera iz ove oblasti, ali i stvaranje društvene klime u kojoj postoji nulta tolerancija za svaki vid diskriminacije.Dozvolite pomenem, kažem pomenem, zato što će moje kolege govoriti daleko više o Predlogu zakona o rodnoj ravnopravnosti, da je reč veoma važnom zakonu. Zakon o rodnoj ravnopravnosti je krovni dokument za stvaranje društva u kom svi građani imaj jednake uslove za život, kojim se unapređuju institucionalni okvir i stvaraju se uslovi za sprovođenje politike jednakih mogućnosti i uslova za život, rad i razvoj žene muškarca.Kroz unapređivanje zakonodavnog okvira neophodno je obezbediti ravnopravno učešće žena u svim sferama života, kao i mogućnost da se njihov glas čuje, što će doprineti ne samo njihovom boljem položaju već i razvoju čitavog čitavog društva.Ovaj zakon će regulisati rodnu ravnopravnost u oblastima rada, zapošljavanja, samo zapošljavanja, socijalnog, zdravstvenog osiguranja, obrazovanja, sporta, političkog delovanja, javnih poslova,

je predvideo da se na nivo Vlade formiraju dva tela koja će imati savetodavnu i funkciju koordinacije u oblasti rodne ravnopravnosti i brojna druga rešenja koja u Republici Srbiji treba da obezbede ravnopravnost svih pripadnika svih članova, Republike Srbije po ovom osnovu. Naime, postoje statistički podaci izneti u sadržaju ovog zakona, pokazuju da postoji potreba da jedan ovakav zakon bude donet, i da se obezbedi rodna ravnopravnost na svim nivoima kao i svim oblicima života.U svakom slučaju, zakon sadrži odredbe koje se odnose na Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u smislu da se prošire njegove Mi ćemo sigurno govoriti o tome i u nastavku ove diskusije, a i kada bude reč o amandmanima.Za nas u SPS važno je donošenje ovog zakona, kao i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o diskriminaciji, zato što smatramo da se na ovaj način unapređuje kvalitet života građana, položaj svih ljudi i jednostavno, Republika Srbija usvajanjem ovog zakona pokazuje nameru da sledi društvene tokove koji postoje na nivou Evrope i da unapređuje položaj svih njenih građana. Hvala vam.

poštovani gospodine Miroviću, predsedniče Pokrajinske Vlade sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, odmah na početku da kažem da će SNS, glasati za oba predloga zakona i izmene i dopune, druga dva izmene i dopune zakona. Odmah na početku da smo načisto sa tim.Sada ću početi najpre od predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.Poštovani narodni poslanici, zadnja izmena zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, stupile su na snagu 2020. godine, negde 24. januara i upravo su te tada izmene izmene omogućile unapređivanje primene pojedinih zakonskih rešenja. A ta pojedina zakonska rešenja doprinela su kvalitetu obrazovanja. Ne mnogo i veliko, ali su doprinela.Danas pred nama imamo izmene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, i upravo te izmene koje danas razmatramo, i dopune, pridoneće jedinstvenosti ukupnog sistema vaspitanja i obrazovanja, kao jedne od osnovnih karakteristika, ukupnog To je vrlo važno, da kažemo, a da bi to postigli, moramo odredbe ovog danas zakona i izmene i dopune usaglasiti sa odredbama zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, a to je tzv. da bi poslanici znali, a verujem da znaju, tzv. krovni zakon.Tu postižemo tu jedinstvenost, i ove izmene i dopune zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, doprineće kvalitetu obrazovanja, dostupnosti obrazovanja, pravednosti obrazovanja, što je za nas izuzetno važno u ovim pandemijskim uslovima, relevantnosti srednjeg obrazovanja

i kako se sprovodi vaspitanje i obrazovanje. Mora da zaključimo i mi, a i Ministarstvo i naši roditelji, koji nas sada posmatraju da smo dve školske godine, počevši od 2019. godine, i 2020, i ova ostvarivali vaspitanje i obrazovanje, u izuzetno teškim uslovima, zbog pandemije Kovid 19 virusa, da ne kažem, još gorim ratnim uslovima.E kada smo tu dali ocenu, čitav sistem obrazovanja i vaspitanja, pokazao je jedan visoki stepen prilagođavanja pandemijskim uslovima, zahvaljujući, moram to da istaknem, prvom redu našim vaspitačima, našim nastavnicima, našim profesorima, našim učenicima i našim studentima, i njihovim profesorima, i roditeljima naših učenika, Ministarstvu prosvete i Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.Dakle, svi građani Republike Srbije su dali doprinos tom sistemu za koji je, ipak bio u odnosu na okruženje na jednom zavidnom nivou. Možemo slobodno konstatovati bez obzira na ovaj visoki stepen, prilagođavanja novnonastaloj pandemijskoj situaciji, čitav sistem vaspitanja i obrazovanja, nije na onom nivou na kojem je bio pre pandemije i sa tim moram da se složim.Naravno da su ovo objektivni razlozi.Naši nastavnici i vaspitači od predškolskih ustanova, do Univerziteta, kao i naši učenici i studenti, morali su se prilagođavati novim metodama realizacije nastavnih sadržaja. To je jako teško i zato je težina tog nastavničkog poziva, morali su se prilagođavati novim načinima izvođenja praktične obuke, novom načinu predavanja i načinu ispitivanja i ocenjivanja, upotrebi novih nastavnih sredstava, koji do tada nisu čak upotrebljavali.Dakle,

u ukupnom društvenom kretanju.Ministarstvo prosvete je stalno pratilo, i danas to radi, prati stanje, donosi mere, čiji je osnovni cilj kvalitet i dostupnost obrazovanja i vaspitanja.Naglašavam, dostupnost, zbor ruralnih sredina. Jedan broj visokoškolskih ustanova, kao što je i rečeno, nije usvojio dokumente, kojima se propisuju uslovi za kvalifikaciju kandidata, posle maturskog ispita, sa ovog mesta apelujemo na naše visokoškolske ustanove, zbog njih samih da donesu te dokumente, ali i zbog naše omladine. Ispitni centar zavoda, za vrednovanje kvaliteta, obrazovanja i vaspitanja, opremljen je savremenom štamparijom i uspostavljeno je osam regionalnih centara, naši predstavnici iz Ministarstva kažu da tu treba određeni broj zaposlenosti ljudi, na šta apelujemo na Vladu da se i to realizuje.Komisija za implementaciju državne mature obavlja svoju funkciju u punom kapacitetu, ovo posebno naglašavam u ovim pandemijskim uslovima.Zaključno uslovima.Zaključno sa školskom 2021/2022. godinom, u školi se polaže završni ispit za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u trogodišnjem trajanju. Zaključno sa školskom 2021/2023. godinom, u školi se polaže maturski ispit za učenike koji završavaju obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa zakonom. Počevši od školske 2022/2023. godine, u školi se polaže završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa zakonom. Počevši od školske 2023/2024. godine, u školi se polaže stručna, umetnička i opšta matura, u skladu sa zakonom. To će značiti ukidanje prijemnih ispita na fakultetima od 2024. godine, na koji smo dugo čekali. I konačno je i tome došao kraj, jer će završni ispit biti jedini kvalifikacioni uslov za upis naših studenata odnosno učenika u visokoškolske ustanove.Predviđene su izmene članova Zakona o srednjem obrazovanju kojima se propisuju evidencije koje vode srednje škole, ali i podaci koji su deo tih evidencija i odredbe kojima je propisano koje podatke dostavlja osnovna škola prilikom upisa učenika u srednje škole i koje podatke dostavljaju srednje škole koje sprovode prijemne ispite za proveru izuzetnih sklonosti i sposobnosti. Ovo podvlačim – za proveru izuzetnih sklonosti i sposobnosti.Podatak o nacionalnoj pripadnosti za one učenike koji se izjasne, osnovne škole dostavljaju Ministarstvu prosvete u postupku upisa učenika u srednje škole. I da razjasnimo, radi naših roditelja, to je radi postizanja radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju znanja svih naših učenika.Podatak o individualnom obrazovnom planu osnovne škole dostavlja se Ministarstvu prosvete u postupku upisa učenika u srednje škole. Molim vas, je radi toga kako bi se omogućilo školovanje učenika u srednjoj školi u skladu sa njihovim sposobnostima i mogućnostima.Nije tačno da ovaj plan nije dobar, on je izuzetan. Ovo je individualni pristup i prvi put po vertikali imamo, da tako kažem, od predškolskih ustanova do visokog obrazovanja.Isto tako, izvršiće se usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Izmene su neophodne i radi usklađivanja Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju sa odredbama Zakona sa osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja.Poštovani narodni poslanici, dozvolite da kažem da se ipak ovaj zakon neće moći tako realizovati bez nastavnika. Oni su ključ rešenja. Naši nastavnici, koji su heroji bili u ovim uslovima, i učenici i nastavnici i roditelji, oni su ključ problema, ali nastavnik mora u prvom redu da voli svoj posao, mora da voli učenike, mora sarađivati i sa učenicima i sa roditeljima i sa društvenom sredinom, a i sa vlastima u lokalnoj zajednici.Uspešnost vaspitanja i obrazovanja zavisi od pedagoške spreme nastavnika, podvlačim – pedagoškoj spremi, jer onaj ko ne voli posao, ko nije pravi pedagog, neće uspeti. Nažalost, danas zaista nemamo jedan deo pedagoški obrazovanih nastavnika.Samo ću da citiram najvećeg švajcarskog pedagoga Pestalocija koji je rekao – oduševljenje što ću moći da pokrenem svoje ruke dalo mi je toliko snage da se mogu popeti na najviše Alpe, samo da mogu započeti. Misli na vaspitavanje dece. E, takvi nastavnici su nam danas potrebni, potrebniji nego ikada.Dozvolite da kažem koliko je vaspitanje i obrazovanje važno za državu, za državu, najbolje je pokazao Platon u svom delu „Država“, koji je rekao: „Država neće biti na štetu ako obućar nema pojma o svom zanatu, jedino će Atinjani biti loše obuveni,

deset bih puta uzeo učiteljski poziv, jer nema plemenitijeg poziva nego što je učiteljski.“Na kraju, o ovom zakonu, poštovani narodni poslanici, poštovana poštovana potpredsednice Narodne skupštine, nije lako biti učitelj, ja pod učiteljem podrazumevam do univerzitetskih profesora, jer naučiti dete broj, složiti slova u reč, čitati ih, pisati ih, brisati, razumeti, znati, samo je mali deo onoga što učitelj zaista jeste. Namerno ne kažem ono što učitelj radi, jer biti učitelj nije posao. Biti učitelj je voleti. Biti učitelj je osećati, biti učitelj je umeti, biti učitelj je jednostavno biti.Da ne bismo ovaj drugi zakon zanemarili, kako reče gospodin Pastor, ja ću sad nešto reći i o Predlogu zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticaja razvoja Sremskih Karlovaca.Odmah

na predlog Pokrajinske vlade, gospodina Mirovića na čemu im, zaista zahvaljujemo.Mi ćemo ovim zakonom regulisati osnove za obnovu

i danas ispred Skupštine zašto ovaj zakon. Dozvolite da kažem zašto i da mu posvetimo zaista malo više vremena. Zato što su Sremski Karlovci jedinstveno kulturno nasleđe, nasleđe, jedno od jedinstvenih kulturnih nasleđa u čitavoj našoj državi, zato što je obaveza i dužnost svih generacija da pamte da je u Sremskim Karlovcima sklopljen 1699. godine Karlovački mir, mestu gde se krojila sudbina Evrope, a da ne kažem i uticaj na svetsku istoriju u to vreme.Zato Sremski Karlovci, što je 1734. godine održana prva pozorišna predstava, zato što je 1743. godine u Sremskim Karlovcima osnovana prva slikarska, ili kako reče gospodin Mirović juče na Odboru, crtačka odnosno slikarska škola. što je 1752. godine, u Sremskim Karlovcima otvorena prva i danas najstarija biblioteka u Srbiji, zato što je 1758. godine u Sremskim Karlovcima osnovana jedna od privih štamparija i bakrorezačkih radionica. Zato što je 1792. 1792. godine u Sremskim Karlovcima osnovana Prva srpska gimnazija o kojoj je govorio gospodin Balint danas. Zato što je 1848. godine, upravo u Sremskim Karlovcima proglašena Srpska Vojvodina. Zato što je 1901. godine doktor Laza Popović instalirao jedan od prvih rengena na Balkanu. Zato što su se 1920. godine, upravo u Sremskim Karlovcima ujedinile crkve i uspostavila Srpska patrijaršija. Zato što je upravo prošlo, dame i gospodo 18 vekova da se na obroncima Sremskih Karlovaca uzgaja vinova loza i prvo i najbolje vino na ovim našim prostorima prostorima i zato što su u Sremskim Karlovcima živeli i školovali se jedni od najvećih imena naše istorije ili prošlosti, kako hoćete, ja ću spomenuti ipak nekoliko od njih: Vuk Stefanović Karadžić,

vojvoda Stefan Šupljikac, akademik Dejan Medaković, Borislav Mihajlović Mihiz i mnogi drugi kojima smo ostali dužni da očuvamo i predamo u nasleđe mlađim generacijama naše zlatno nasleđe, Sremski Karlovci su zlatno nasleđe, i kako reče gospodin Pastor, Pastor, ne samo Sremskim Karlovci, nego mnogi gradovi u Vojvodini i Srbiji u celini.Ovo je primer kako ćemo raditi u budućnosti svako kulturno i istorijsko nasleđe u Vojvodini i Srbiji u celini. Poštujući našu istoriju, ali smo još više dužni, dame i gospodo, našoj budućnosti, za koju smo mi, dame i gospodo, odgovorni.Danas ove generacije, bićemo dostojni naših predaka, a na ponos naših potomaka, baš zbog ovakvih stvari.Sredstva će biti obezbeđena za realizaciju ovog zakona iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine, lokalne samouprave i, naglašavam, sredstvima Evropske unije i drugih međunarodnih fondova, donacija i drugih sredstava.Posebno je važno da znamo da država Srbija ulaže ogromne napore, kako reče i gospodin Mirović u uvodnom delu, u rekonstrukciju pruge i izgradnje Fruškogorskog koridora.Sve je ovo važno za potpuni privredni, turistički i kulturni razvoj opštine Sremski Karlovci, Novog Sada i Vojvodine u celini. Verujte mi na reč, Vojvodine u celini, kada se ovo sve napravi.Sve je to sastavni deo modernizacije Republike Srbije, koju sprovodi Vlada Republike Srbije, Narodna skupština Republike Srbije, najveći broj građana naše zemlje, a kako znate, motor ubrzane modernizacije Republike Srbije jeste naš predsednik Republike Aleksandar Vučić.Pored dozvolite da kažem, iako je gospodin Mirović rekao nekoliko reči, šta je do sada napravljeno. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija parternog uređenja Sremskih Karlovaca, izrada projekta tehničke dokumentacije za budući arhiv, kako reče gospodin Mirović, u objektu Svetosavkog doma, izrada idejnog projekta sanacije, konzervacije i adaptacije i rekonstrukcije objekta Osnovne škole „23. Oktobar“ u Sremskim Karlovcima, izrada dokumentacije za realizaciju obnove fasada, naglašavam, obnove fasada, u ulicama Mitropolita Stratimirovića, Patrijarha Rajačića, Trga Branka Radičevića, kao ste čuli, i katoličke crkve i ostalih naših kulturnih građevina.Urađena je i sanacija i restauracija Patrijarškog dvora. Izrađena je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ulica Karlovačkih đaka, Karađorđeve i dela Preradovićeve ulice.Predsednik pokrajinske Vlade, gospodin Igor Mirović, koji je danas ovde među nama, inicirao je sređivanje pristana u Sremskim Karlovcima do Petrovaradina. Sredstva su obezbeđena, kako smo i rekli, iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine, lokalne samouprave, podvlačim još jednom, iz sredstava Evropske unije i drugih međunarodnih fondova.Posebno je važno naglasiti da država Srbija ulaže ogromne napore na rekonstrukciju, kako rekoh, onih železnica.Na kraju, poštovane dame i gospodo, nakon 30 godina, nažalost što ovo konstatujemo, vraćamo se, jer je toliko prošlo, na ideju akademika Dejana Medakovića, jednog od inicijatora tadašnjeg zakona 1992.

ali i u organizacionom smislu da omogući stabilan institucionalan i finansijski okvir za održivi razvoj jedinstvenog kulturnog nasleđa Karlovaca.Sve ovo je veoma važno za potpuni privredni, turistički i kulturni razvoj Sremskih Karlovaca.Hvala predsedniku Skupštine

Vladi Republike Srbije, na čelu sa Anom Brnabić, građanima Srbije, a hvala predsedniku Vučiću na modernizaciji naše otadžbine.Ova obnova kulturno-istorijskog nasleđa u Sremskim Karlovcima, poštovane dame i gospodo, za pamćenje, za pamćenje, za pamćenje. Živela Srbija. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Poštovani narodni poslanici, pošto nemamo više prijavljenih ovlašćenih predstavnika ili predsednika, prelazimo na listu govornika.Reč ima narodna poslanica prof. dr Misala Pramenković. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas rasprava o četiri jako važna zakona. To smo već više puta čuli danas, konstataciju da nije moguće u relativno kratkom vremenskom roku dati adekvatan osvrt na sva četiri važna zakona.Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju je jako značajan i kao što vidimo, tretira bitna pitanja. Jedno od važnih pitanja jeste pitanje državne mature, koje se ovim zakonom tretira i u doglednom vremenskom periodu ovo će se implementirati u praksi svakako.Ono što bih pohvalila kod ovog zakona, između ostalog, jeste i pitanje modernizacije, odnosno digitalizacije kroz portal „Bolja srednja škola“, kako je i ministar u svojoj diskusiji najavio, što će u mnogome olakšati sam pristup informacijama i svemu ostalom što je potrebno kako srednjoškolcima, tako i njihovim roditeljima i ostalima koji sudeluju u procesu obrazovanja.Pitanje zaštite kulturnog nasleđa, u ovom slučaju Sremskih Karlovaca, ali i kulturnog nasleđa svih naroda koji žive na teritoriji Republike Srbije je jedno od važnih pitanja. Zato kroz određenu zakonsku regulativu samo samo se može sačuvati i unaprediti kulturno nasleđe koje je jako važno za budućnost generacija koje svakako dolaze.Dva zakona, istina, prvi zakon je izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, a potpuno novi zakon jeste zakon o rodnoj ravnopravnosti, dva su zakona koja su izazvala dosta pažnje. Činjenica da se na ovim zakonima, posebno na Zakonu o rodnoj ravnopravnosti dugo radilo, govori o kompleksnosti same materije i o tome kako smo već istakli da se ne može jednostrano i da kažemo nekada i brzopleto prići određenim pitanjima.Dakle, zabrana diskriminacije je nešto što bi trebala biti tekovina savremeni društava, država, ukoliko žele da se osiguraju prava građana, jer diskriminacija po bilo kom osnovu je zapravo nešto što je nedopustivo, da li po osnovu nacionalne, verske pripadnosti, polna diskriminacija, diskriminacija po starosnoj dobi, po bilo kom drugom osnovu je apsolutno nedopustiva.Kada je u pitanju zakon o rodnoj ravnopravnosti, lider naše stranke akademik Zukorlić je u uvodnom predavanju istakao šta su naše zapravo zamerke i negde, da kažemo, obazrivost i opreznost opreznost po pitanju ovog nacrta zakona. U mnogome je on ukazao na sve manjkavosti koje mi smatramo da bi se trebali doraditi i još jednom možda razmotriti.Zapravo, mi kada kažemo zakon o rodnoj ravnopravnosti, obično se misli na zakon koji tretira samo neka ženska prava, zapravo nije tako, jer ravnopravnost podrazumeva ravnopravnost kako muškaraca, tako i žena, na svim životnim poljima. U praksi su zapravo prava žena vrlo često bila bila kršena. Sa tog aspekta verovatno uvek se aludira na onaj pol koji je više bio ugrožen u jednom momentu, a to su svakako bile žene.Tako da, pravima žena garantovanju ženskih prava u pogledu kako privatne, tako i javne sfere, političke sfere, treba biti apsolutno nepristrasan i dati podršku ovakvoj ovakvoj vrsti ravnopravnosti, u čemu smo mi svakako i potpuno jasni.Ono što smo istakli, a što jeste naša opreznost u pogledu ovog zakona, jeste upravo pokušaj da se na neki način promeni etički i kulturološki, a negde i religijski kodeks ili obrazac, zapravo. Činjenica je da narodi koji žive prostoru Republike Srbije, to je jako važan segment njihovog života.Dakle, jesmo za jesmo za evropski put, jesmo za ono što nudi EU, ali kroz jedno bogatstvo, kroz lepezu različitosti da u pogledu ekonomskih pitanja, dakle razvoja, da imao zajednički pristup i politiku u okviru EU, ali sa druge strane da se autentičnost naroda unutar te Unije sačuva, a to je nešto što je jako značajno.Sa druge strane, pitanje jezičkog značenja reči pol i rod čini mi se da u javnosti nije dovoljno diferencirana, odnosno razgraničena, jer mi kada govorimo o rodnim odrednicama kažemo da je to nešto što se u društvu tako percipira, a opet sa druge strane kad god se diskriminacija dešava u pogledu prava žena, ostvarivanja prava žena, diskriminacija se dešava uvek po osnovu toga što je neko žena, pa svejedno da li je majka, da li ne znam po nekoj drugoj vokaciji nešto drugo. Tako da bi da tu jasnija diferencijacija trebala se postaviti. U svakom slučaju, smatramo da se ovim stvarima treba jako osetljivo, ozbiljno prići i ponuditi se još adekvatniji model. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Selma Kučević.Izvolite. **Selma Kučević** Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, poštovani ministre sa saradnicima, pred nama se danas na dnevnom redu nalaze veoma važni zakoni za sve građane Srbije.Ja ću se u svom obraćanju osvrnuti na Zakon o zabrani diskriminacije. Iako je u poslednjim godinama evidentno zaostajanje Srbije u evropskim procesima, ovim predlogom zakona ukazala se mogućnost za poštovanjem evropskih izveštaja, te unapređenjem samih procesa evrointegracija.Kao što je pretpostavljam svima vama poznato da je za sve kandidate koji pretenduju da uđu u proces evrointegracija, prava nacionalnih manjina su izuzetno važna i spadaju politički, odnosno tzv. kopenhaških kriterijuma i kao takva predstavljaju i zauzimaju veoma značajno mesto u ovim procesima. Međutim, do sada je u praksi u skoro svim oblastima sveprisutan diskriminatorski odnos, kako državnih organa prema takođe i prema Albancima, takođe i veoma tolerantan odnos državnih organa prema kršenju osnovnih prava nacionalnih manjina.Ovde, pre svega, mislim na to da u gradovima Sandžaka, kao i gradovima Preševske doline nije nije dovoljno izražena želja države za ravnomernim razvojem svih regiona, pa su tako kapitalne investicije, ulaganja, radna mesta totalno zaobišla ove gradove Srbije.Veoma izražena zabrinutost građana prisutna je i u pogledu neadekvatne zastupljenosti u državnim organima, sudstvu, policiji, tužilaštvu, carinskim i graničnim ispostavama, pa i službama inspekcija. Mladi ljudi Preševske doline dovode se u neravnopravan položaj sa ostalim vršnjacima iz drugih delova Srbije nepriznavanjem diploma.Ja zaista moram da spomenem i to da građani u ovim opštinama ne mogu neka svoja osnovna prava da ostvare u svojim gradovima, već moraju da odlaze u druge gradove zbog izmeštanja republičkih ustanova i institucija, što naravno dodatno ugrožava i otežava već dovoljno težak položaj ovih građana, te iziskuje mnogo više troškova, a i vremena.Sve vremena.Sve napred rečeno jeste razlog zbog kojeg se mi u ovom predstavničkom telu zalažemo i zalagaćemo se svakako za proces decentralizacije i regionalizacije, kako bi svim regionima obezbedili ravnomeran razvoj i napredak svih oblasti unutar same države.Dakle, države.Dakle, ta višedecenijska nebriga i zanemarivanje ovih gradova, izražena u nedovoljnom obimu investicija u infrastrukturi, danas veoma, veoma opterećuje svakodnevni život građana i onemogućava privredni razvoj. Drugim rečima, više je nego očigledan izostanak strateški osmišljenog i sveobuhvatnog pristupa pri rešavanju ovih problema.Jedan od vidova diskriminacije svakako bio je prilikom pisanja Akcionog plana, govorim o Poglavlju 23 i 24, a konkretno manjinskog dela, iz kojeg su izbačeni svih legitimnih predstavnika Bošnjaka. Dakle, ovakav Akcioni plan totalno ignoriše Bošnjake i njihove realne potrebe. Takav Akcioni plan za nas je apsolutno neprihvatljiv i nelegitiman, tako da ćemo mi svakako se zalagati za reviziju istog.Dalja diskriminacija se ogleda u slučaju koji smo imali prilikom predlaganja formiranja redakcije na bosanskom jeziku, gde smo rapidno dobili negativan odgovor, bez adekvatnog objašnjenja. Jedan od najtežih vidova diskriminacije koju su Bošnjaci doživeli jeste negiranje bosanskog jezika.Dakle, jezika.Dakle, na ovaj način prekršene su odredbe Zakona o regionalnim i manjinskim jezicima. Međutim, i uprkos utvrđenoj diskriminaciji niko ništa niti je preduzeo, niti je bio procesuiran.Drago mi je da je gospodin ministar Ružić pa me zanima da li je on upoznat sa ovakvim postupanjem člana Nacionalnog prosvetnog saveta, te da ukoliko je znao, da li je preduzeo neke mere kojima bi se zaustavio ovakav vid diskriminacije i zadiranja u nacionalna osećanja jednog naroda.Dakle,

Naravno, mi obrazloženje dobili nismo. Mi slobodno možemo zaključiti da su ovi kandidati osporeni zbog svog imena i prezimena. Ovi kandidati su prošli sve, kako sudske, takođe i bezbednosne provere, ali njihove kandidature su osporene.Ako govorimo o strateškom dokumentu, kakav je Prostorni plan, dokument koji određuje budućnost Srbije u narednih 15 godina, a u koje smo imali uvid u proteklih nekoliko dana, slobodno možemo reći da Prostorni plan apsolutno ne predviđa ni jedan kapitalni projekat za gradove Sandžaka. Dakle, pojedine političke partije serviraju građanima Sandžaka nekakve sporazume, a Prostorni plan nas totalno diskriminiše.U diskriminiše.U nekoliko navrata sam već govorila o raznim oblicima diskriminacije koja je nekada bila uobičajena, koja je bila prepoznatljiva, pa zatim i fino upakovana i teško prepoznatljiva od nedovoljne zastupljenosti u državnim organima, pa onda prekida snabdevanja električnom energijom, ne zapošljavanja u zdravstvu. Nameće se jedno pitanje kakve to nade gajimo u pogledu novog Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko država nije uprkos svim mehanizmima i kapacitetima kojima raspolaže uspela već da zaštiti ono što je napisano u njenom Ustavu i zakonima? Zahvaljujem.

kao i za vaše utiske o postojanju namere da se osujeti taj deo Srbije u razvoju, kapitalnim investicijama. Koliko god te informacije bile nama u Ministarstvu dragocene, ni jedna od njih nema nikakve veze ni sa Zakonom o zabrani diskriminacije, ni sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Sve su informacije vezane za Zakon o nacionalnim savetima.Ja sam svejedno zahvalna zbog toga što Ministarstvo obilazi upravne okruge u Srbiji, a da bi proverili zašto se ne primenjuje Zakon o nacionalnim savetima i drugi zakoni iz naše nadležnosti, uključujući ova dva koja će u krajnjem obliku, a o kome će odlučiti Narodna skupština, nadam se, stupiti na snagu voljom narodnih poslanika. Do sada smo obišli 15 ili 16 upravnih okruga. Na sastanke dolaze načelnici upravnih okruga sa svojim savetima, dolaze predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici školskih uprava, predstavnici MUP-a, predstavnici centara za socijalni rad, predstavnici nacionalnih saveta kojih ima, predstavnici civilnog društva koje se bavi bilo kom lokalnom temom i razgovaramo o tome zašto se ne primenjuje zakona, zašto ne radi Savet za međunacionalne odnose, zašto nema zapošljavanja Roma ili drugih predstavnika manjina, kako to zahteva i nalaže Zakon o nacionalnim savetima, zašto ne radi Savet za bezbednost, šta se dešava sa obavezom ili dobrom voljom o osnivanju institucije ombudsmana lokalnog, službena upotreba jezika i pisma, prava nacionalnih manjina za koje je nadležna lokalna samouprava.Znači, finansiranje ako im je sedište u lokalnoj samoupravi, zatim finansiranje sa pozicije 481. lokalne samouprave kao obaveza da finansira civilno društvo, dijalog sa civilnim društvom.Dakle, to radimo plan da posetimo rasinski, raški i pčinjski okrug i Nacionalne savete Bošnjaka i Albanaca bio je pre nego što je epidemija, na žalost, uzela maha, pre jedno šest nedelja, i kako se nadamo se epidemija smiruje zauvek, tako pravimo plan za posete koje smo odložili.Tako da, u dve stvari možete biti sigurni, vaše informacije nemaju veze sa predlozima zakona koji su ovde u radu, ali su nama dragoceni i biće tema i rada na sastancima sa upravnim okruzima u Kruševcu, Kraljevu, Vranju i sa Nacionalnim savetima Bošnjaka u Pazaru i Albanaca u Preševu zajedno sa koordinacionim telom. Zato što je nama važno da Srbija pokaže na delu da primenjuje zakone, kao što nam je važno da budemo alat nacionalnim manjinama. Svima smo to jasno rekli i tako pokušavamo da postignemo rezultat.Da li je ili nije, jedina nejasnoća koju ste podelili sa nama, a da ja ne znam, da proverim o čemu se u stvari radi. Ako ste spominjali Nacionalni akcioni plan za nacionalne manjine on je tek u postupku izrade, ako ste imali referencu na ovaj koji je istekao, to je u redu, ako smatrate da sugestije Bošnjačkog nacionalnog saveta nisu uvažene.Upotreba službenog jezika i pisma. Dakle, maternji jezik sa elementima kulture nacionalne manjine je obaveza države da primenjuje i postupak je sledeći da direktori škola anketiraju sve da li, kako i koliko dece žele da proučavaju maternji jezik sa elementima nacionalne kulture i primena je prilično šarena.Imate direktora škola po raznim upravnim okruzima u Srbiji koji se oglušuju o to, zabašuruju obavezu i prave se da te ankete i ne postoje. Imate direktore koji prilježno i posvećeno rade taj posao i to će biti tema sa Nacionalnim savetom Bošnjaka u Srbiji gde je problem, da li je problem sa direktorima škola ili je neki drugi problem, ali službene upotrebe zvaničnog jezika i pisma, tamo gde nacionalna manjina ima zakonski osnov od 17,5% će biti.Daću vam odmah primer opštine Vrbas gde predsednik opštine Vrbas ima zvaničan zahtev za službenu upotrebu crnogorskog jezika i pisma, ali tvrdi da Crnogorci to neće. Onda mi razgovaramo sa Crnogorskim nacionalnim savetom oni kažu imaju novinsko-izdavačko preduzeće, imaju portal koji se zove „Vijest“ i mi pitamo – na kom jeziku vam je taj portal? On kaže da je na crnogorskom. Ja kažem – dobro, ako vam je portal na crnogorskom, kako ga čitate ako predsednik opštine kaže da vi nećete crnogorski jezik kao službeni u opštini Vrbas? Do ljudi je znate. Do ljudi je i do svih nas plaćenih iz budžeta da zakon primenjujemo.Ono što bih ja volela da zaslužimo kao alat za kvalitetan život nacionalnih manjina u Srbiji je da ne govorimo o zlim namerama bilo koga, pošto ih ja vrlo retko vidim, ali vidim dela koja jasno govore da nećemo da primenjujemo zakone. Da li je to nacionalna manjina ili većina dosta je šareno, ali se dešava i mi ćemo na kraju drugog obilaska upravnih okruga u decembru 2021. godine zajedno sa evropskom delegacijom i sa javnošću Srbije podeliti sve informacije koje smo prikupili na sastancima u svim upravnim okruzima u Srbiji, a predstavljajući i njima koje sve zakone iz nadležnosti Ministarstva za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog oni moraju da primenjuju. Nisu zakoni iz bilo koje oblasti švedski sto, pa da bilo ko bira šta može da primeni ili šta ne može da primeni.Slažem se sa vama da moramo da imao dijalog o regionalnom razvoju. Nadam se da će i Nacionalni savet Bošnjaka u Srbiji učestvovati u društvenom dijalogu koji smo počeli, serijal društvenih dijaloga o održivom razvoju Srbije zato što smatramo da Srbija treba da dobije zajedničku sliku o svom razvoju 2030. godine i da taj mozaik, slike koji treba da složi, treba da bude od informacija sa lokalnog nivoa, iz lokalnih samouprava, iz mesnih zajednica, iz mesta gde ljudi žive i saopšte kako žele da žive zajedno u dijalogu sa onima koji na kraju donose odluke.Tako drago mi je da smo to čuli od vas. Žao mi je što nije tema zakona, ali s obzirom da su zakoni koje pominjete u svom izlaganju takođe naša nadležnost, prosto osećam obavezu da vam dam sve informacije koje trenutno imamo. Hvala.

ja ću govoriti samo o Zakonu o obnovi Sremskih Karlovaca, zadovoljstvo što jedan zakon, zakon koji je predlagala Skupština AP Vojvodine, nalazi se na dnevnom redu naše Narodne skupštine Republike Srbije, za koji sam gotovo siguran da će biti usvojen.Sećam se nekih ranijih vremena kada smo imali konfrontacije, nešto što predloži Skupština AP Vojvodine, čak ni ne dođe na dnevni red ili bude skinuto sa dnevnog reda, a sada raspravljamo i svi izražavamo zadovoljstvo. To je znak neke nove političke kulture koju imamo i to daje veoma dobre rezultate. Mi više nemamo konfrontaciju između republičke Vlade, pokrajinske Vlade, što se i te kako vidi u Vojvodini, jer Vojvodina ide velikim koracima napred.Neću govoriti o kapitalnim investicijama, o svemu onome što se trenutno radi u Vojvodini. Svi smo svesni činjenice da jaka, razvijena Vojvodina vuče Srbiju napred. Upravo to je ono što moram da naglasim u svom prvom delu.Naravno, ja drugo želim da kažem. Znate, mi govorimo o Vojvodini. Često se ovde čuje reč „severna Pokrajina“. Ne. Molim vas, ja insistiram da kažemo Vojvodina, jer generacije pre nas su se veoma mnogo borile da bi smo došli u situaciju da možemo da kažemo „Vojvodina, srpska Vojvodina“. Neću da govorim o Majskoj skupštini koja je bila u Sremskim Karlovcima, o tome je ovde bilo mnogo reči.Prema tome, govorimo o Vojvodini, jednoj našoj autonomnoj pokrajini, koja je bogata, koja je razvijena. Znate li zašto je bogata i razvijena? Zato što je multietična, multikonvencionalna i zato što se mi poštujemo između sebe.Ja sam ponosan kada sam slušao izlaganje mog kolege, narodnog poslanika Balinta Pastora, koji je pripadnik mađarske nacionalnosti, koji je sa toliko lepih reči govorio o Sremskim Karlovcima. Kao što i ja sa zadovoljstvom govorim kada idem bilo gde u Suboticu, govorim o onome što je tamo postignuto, jer to je ono što nas prožima, ta multikulturalnost za nas znači mnogo. Zato je Vojvodina uređena,

Družimo se, posećujemo, zajedno se poštujemo. To je ono što želim da naglasim i to je ono što možda može da bude poruka svima drugima, samo uz dogovor, razgovor, međusobno uvažavanje možemo ići napred. Svaka konfrontacija ne vodi ničemu dobrom.O Sremskim Karlovcima ovde je mnogo toga lepog rečeno. Moram da naglasim, a sam sam rođen nedaleko od Sremskih Karlovaca, Sremski Karlovci su nas koji tamo živimo identitet, istorija, i zbog toga podržavam ove dve ključne reči koje stalno stoje u zakonu, a to je obnova kulturno-istorijskog nasleđa i drugo podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca.Znate,

što Univerzitet u Novom Sadu koji je osnovan nema sedište u Sremskim Karlovcima. Tada bismo imali srpski Hajlderberg. Nažalost, to nije urađeno, ali ne mora da znači da neke buduće generacije, ako prethodne generacije to nisu uspele, da to vrate u Sremske Karlovce.Znate, kad idete od Novog Sada ka Sremskim Karlovcima prolazite pored Petrovaradinske tvrđave, prolazite pored podgrađa Petrovaradinske tvrđave, to je jedan prelep barokni grad koji se uređuje, on će biti ponos Evrope, Vojvodina, Srbija je Evropa, deo Evrope. Mnoge evropske vrednosti se upravo baštine u Sremskim Karlovcima. Prolazite pored Crkve Marije Snežne, prolazite pored Vezirca gde je bila velika bitka, dolazite u Sremske Karlovce i sve je bilo, sve ste ovde govorili, da ja ne bih ponavljao, jer neću za to imati puno vremena.No, moja poenta da bude na podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca. Mi imamo Sent Andreju, jedno prelepo mesto pored Budimpešte, gde su Srbi živeli, koje je uređeno ali tamo više nema Srba, tamo je sve manje i manje stanovnika. Hajdemo oživeti Sremske Karlovce ulaganjem u one industrije, zelene industrije, ulaganjem u pamet. Jedno mirno mesto pored Dunava kao što su Sremski Karlovci, možemo deo IT tehnologija koje se burno razvijaju u Novom Sadu prebaciti u Sremske Karlovce.Naravno, turizmu smo govorili, ali ne treba to samo da bude turizam, jer Sremski Karlovci su nešto više od turizma. Sremski Karlovci znače naše znanje, nauku, znače našu duhovnost kojoj mi moramo stalno govoriti i negovati naše nasleđe.Ono što želim da kažem, smatram da svaki učenik osnovne škole

Ako Ukrajinci neguju svog pesnika i svoj identitet preko Tarasa Ševčenka, a zašto mi ne bismo preko našeg Branka Radičevića i prelepog Stražilova gde se nije teško popeti. Na taj način čuvamo naše korene i čuvamo našu istoriju,

biću ponosan da svoje unuke vodim u Sremske Karlovce da znaju ko su, šta su i odakle su. Ako to ne budemo radili, izgubićemo svoj identitet u ovoj opštoj globalizaciji i unifikaciji.Naravno, ponosan sam na činjenicu da ću glasati za ovaj zakon i za sve ostale zakone. Kao socijaldemokrata naravno podržavam zakone o rodnoj ravnopravnosti, zabrani diskriminacije, a ministra prosvete podsećam da podržavam i Zakon o srednjim školama, ali uz napomenu, Agenda 2030, na srednje obrazovanje mora biti obavezno i besplatno za sve generacije u našoj Srbiji. Hvala. Zahvaljujem se dr Mijatoviću.Reč ima predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.Izvolite. **Igor Mirović** Hvala vam.Dame i gospodo narodni poslanici, samo da se nadovežem na poslanika Mijatovića i da nekoliko reči kažem o zajedništvu, o jednom principu za koji sam se borio i izborio i koji zapravo simbolički jeste i sadržan u zakonu o kome danas, između ostalog, i

na intenzivnom pre svega privrednom i ekonomskom razvoju AP Vojvodine smo radili u proteklih pet godina zajedno Vlada Srbije, naravno, Narodna skupština kroz čitav niz zakona, odluka,

angažovanja koji će u konačnom dovesti do investicija u one oblasti, pa i u oblast zaštite kulturno-istorijskog nasleđa sa velikim obimom o kojem ranije nismo mogli ni da sanjamo jer je privreda uspela da stvori dodatnu vrednost, da stvori novac koji će, verujem, već od naredne budžetske godine biti u funkciji, između ostalog, i zaštite kulturno-istorijskog nasleđa Sremskih Karlovaca, ali ne samo Sremskih Karlovaca, već kako su to već poslanici govorili, i brojnih drugih zaštićenih celina i brojnih drugih važnih istorijskih i kulturnih celina ne samo u Vojvodini.Ono što sada nas čeka jeste da u odnosu na, verujem, izraženu volju, a do sada smo čuli predstavnike poslaničkih grupa koji su se izjasnili i kažu da će njihove poslaničke grupe podržati, pa da će naravno i Narodna skupština u celini podržati donošenje zakona, sada je jako važna stvar da dočekamo spremni formiranje odbora koji je predviđen ovim zakonom, odbora koji će donositi odgovarajući program na osnovu kojeg ćemo delovati i u tom smislu je od izuzetnog značaja da već tokom narednih nedelja i narednih meseci, kažem, da potpuno spremni dočekamo narednu budžetsku godinu, da pripremimo projektnu dokumentaciju i da da osmislimo realizaciju ovog velikog posla i naravno da osim toga već pripremimo projekat, zaista možda prava reč, oživotvorenja Sremskih Karlovaca u punom obimu, se bavimo i kreativnim radom u delu priprema kulturnih manifestacija kroz, verujem, možda u budućnosti izgradnju novog kulturnog centra, da deo kulturnih manifestacija i kroz Agendu „Novi Sad evropski grad kulture za 2022. godinu“ premestimo ili u budućnosti izgradimo u prostoru, odnosno kreiramo u prostoru Sremskih Karlovaca, da u delu podsticaja privrednog razvoja to treba da bude jedna vrsta indukovane stvari kada govorimo i o zaštiti kulturnog nasleđa pripremimo projekte, a već ima velikog interesovanja za nove hotele, nove turističke sadržaje, da se posebno bavimo zaštitom starog zanatstva i starih vrednosti koje su se baštinile u Sremskim Karlovcima vekovima unazad. Tu je naravno i turizam sa svim svojim aspektima jer je zvaničan podatak da samo u delu verskog turizma Sremski Karlovci jesu polazna za više desetina hiljada turista koji posećuju Srem, Vojvodinu, posebno sremske manastire.Mi planiramo da zajedno sa Vladom Republike Srbije dignemo na viši nivo status postojećeg Instituta za vinarstvo koji u okviru Poljoprivrednog fakulteta postoji u Sremskim Karlovcima i sada razmišljamo da li ćemo formirati naučni institut u odnosu na sve elemente koji su potrebni da bi formirali institut ili ćemo postojeće kapacitete prevesti u jedan centar koji bi bio nacionalni centar za vinogradarstvo i vinarstvo i osnažiti ga u delu laboratorijske opreme, u delu stručnih ljudi koji će moći da referentno određuju puteve za razvoj vinogradarstva i vinarstva u čitavoj našoj zemlji.Naravno, veliki izazovi i u drugim oblastima, ne treba bežati ni od ideja koje ste izneli, kao što su informatičke tehnologije, možda određeni habovi, mikroceline u široj zoni Sremskih Karlovaca. Sve nas to očekuje ukoliko zajednički, dakle, na kraju ovog izlaganja, još jednom zajedništvo okupimo resurse Republike Srbije, Vojvodine, lokalne samouprave, evropskih fondova i ukoliko dobro osmislimo celokupan program koji treba da znači da se u budućnosti ponosimo sa Sremskim Karlovcima i da se na jednom praktičnom planu uspostavi veza između istorije, između predačkog zaveta i vrednosti koje su nam oni ostavili, između sadašnjosti i budućnosti u koju želimo da idemo.U tom smislu nema druge alternative osim zajedništva, zajedničkog rada. Ja verujem da u budućnosti ni jedna druga politika, čak i ukoliko jednog dana različite stranke budu definisale političke pravde u raznim segmentima našeg društva, ni jedna politika neće moći da ima uspeha ukoliko nema elemente zajedništva i zajedničkog nastupanja, makar oko velikih i važnih vrednosti kao što su Sremski Karlovci. Hvala vam. Zahvaljujem se predsedniku Pokrajinske vlade.Idemo dalje.Reč ima potpredsednika Narodne skupštine narodna poslanica Marija Jevđić. **Marija Zahvaljujem potpredsednice, poštovani ministri.Na samom početku želim da čestitam Savetu Evrope 20 godina od osnivanja kancelarije u Beogradu, uz napomenu da Savet Evrope predstavlja krovnu instituciju za poštovanje ljudskih prava i vladavine prava uopšte.Upravo na današnjem dnevnom redu imamo dva zakona kojima se unapređuju ljudska prava i slobode i osnov za donošenje i Predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i Predloga zakona o sprečavanju diskriminacije, je sadržan u Uredbi člana 97. Ustava Republike Srbije, kojim se jemči ravnopravnost žene i muškaraca i razvoj politike jednakih mogućnosti.Smatram da smo kao društvo sazreli da danas bez ikakvih predrasuda u ovom visokom domu raspravljamo otvoreno o predloženim zakonima i da zajedno sagledamo i stvorimo modernu Srbiju u kojoj nam neće biti potrebne zakonske odredbe da bismo poštovali, uvažavali sve subjekte našeg društva.Jedinstva Srbija veruje da postajemo društvo jednakih mogućnosti za sve. Ta jednakost ne može biti istinska ako nemamo žene koje su ravnopravni partneri. Ne želim da potenciram na tome da žena treba da bude na određenom mestu, samo zato što je žena, već zato što je to zaslužila svojim radom i angažovanjem. To ne smemo da osporimo ni jednoj ženi.Tu su i naše kolege, kao i svi koji učestvuju u društvenom životu Srbije i tu treba da budu iskreni da priznaju, prihvate i podrže ženu koja je dala svoj maksimum i koja se zalagala da bude danas upravo u ovom domu, da bude na mestu ministarke ili na bilo kojoj drugoj funkciji.Sve žena ženi bude vuk i dok nemamo te ženske solidarnosti, možda nam najveći problem i nisu kolege ili partneri koji ne prihvataju ravnopravno. Imate npr. ženu koja je predstavnika neke političke partije, koja tako ide po Srbiji, dođe ispred jedne gradske uprave, javne uprave i kaže – e, sve žene koje su ovde zaposlene su zaposlene tako što su se dobro udružile, da ne koristim neke vulgarnije termine. I kakvu sliku onda šaljemo? Da li je to ohrabrenje za sve one devojke, žene koje žele da se uključe u politiku, da budu ravnopravni deo ovog društva?Neću više pridavati značaja tome, ali eto, možda da apelujemo jedna na drugu da budemo malo više solidarnije i da ne etiketiramo jedna drugu tako lako, jer iza svake žene stoji možda majka, sestra, nečija ćerka ili šta god. Jedinstvena Srbija istinski podržava učešće žena, ne samo u politici nego u svim sferama života.Zakon o rodnoj ravnopravnosti polova donet je u septembru 2009. godine i njime je bliže uređen način ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca i promovisanje politike jednakih mogućnosti. Kada sam u oblasti javnog i privatnog zapošljavanja, kada sam već spomenula zapošljavanje želim da se dotaknem nečega što je možda najveći kamen spoticanja kada govorimo o ravnopravnosti muškaraca i žena, a to je visina zarade koju primaju muškarci i žene.Prema žene.Prema podacima Republičkog zavoda za zapošljavanje u Srbiji, Srbija je možda sa najnižim platnim jazom u Evropi, dok je ta prosečna razlika plate između muškaraca i žena u Evropi dolazi do čak 15%. Na primer u Švedskoj žene zarađuju 5% manje, dok u Velikoj Britaniji iznosi 8%. Kada bi se ta primanja izjednačila globalna ekonomija bi mogla biti bogatija za 160 milijardi dolara. Ja neću da donosim zaključak, on se sam nameće, a to je da davanje prostora ženama vodi do jednog bogatije društva.Ohrabruje i podatak globalnog izveštaja o rodnoj ravnopravnosti koji je ukazao na sužavanje rodnog jaza i smanjenja rodne nejednakosti i ti podaci su različiti od zemlje do zemlje. Na primer, Island je zemlja koja je uspela da otkloni čak 86% razlike između muškaraca i žena i za mene lično je bio iznenađujući podatak da Nikaragva i Ruanda spadaju u vodeću zemalja u kojima je najbolje primenjena rodna ravnopravnost i da imaju bolje performanse od mnogih vodećih evropskih zemalja.Iskoristila bih priliku da pohvalim, a i vaše ministarstvo gospođo Čomić je dobilo pohvale od Saveta Evrope za uvođenje pojma sagregacije i tu mislim na Zakon o zabrani diskriminacije, a odnosi se na razdvajanje ljudi na osnovu rasne, verske i nacionalne pripadnosti. Vi ste kroz član 2. zakonski definisali ovaj pojam i nažalost, kao roditelj sam bila razočarana saznanjem, a tu je prisutan i ministar prosvete, da su u nekim školama osnovnog obrazovanja koje predstavljaju zakonom obavezu za svu decu Srbije da je pohađaju, bez obzira na nacionalnu pripadnost ili versku, dešava se da roditelji žele da ispišu i to čak u velikim gradovima gradovima Srbije. Mislim da se u Nišu u jednoj osnovnoj školi skorije to desilo, da roditelji žele da ispišu svoju decu samo zato što u tu školu idu pripadnici romskih nacionalnih manjina.Evo sada svako od nas ko je ovde, ko sedi i ko je roditelj ili ima ima sebi blisko dete, zamislite da vaše dete bude tako diskriminisano. Naravno da to ne biste prihvatili, da bi vam bilo teško, jer se upravo u ovom domu zalažemo za društvo jednakih mogućnosti, za sve što nam je i Ustavom zagarantovano.Pošto nemam više vremena, samo želim pohvalim i to što se članom 14. omogućava Poverenici za rodnu ravnopravnost da ima svog pomoćnika i time smo pokazali da rodna ravnopravnost i svi problemi sa kojima se suočavamo u toj oblasti, želimo da budu rešeni, da ravnopravnost ne predstavlja samo zakonsku obavezu, već nešto sa čime živimo, tako se vaspitavamo i da poštujemo i druge, kao što poštujemo i sebe.U zakonu sam čitala i nije mi bila jasna jedna stvar, možda ćete moći da mi to pojasnite ministarka. To je odredba koja se odnosi na član 58. i i na član 77. kojim se propisuju finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje specijalizovanih usluga i tu se misli na specijalizovane usluge za počinioce nasilja koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije, a sa druge strane imate žrtve nasilja koji će biti svi programi vezanih za njih i svu tu podršku, mislim na sigurnu kuću i na krizne centre, oni će biti finansirani iz lokalnih budžeta.E sada, da li smo mogli to malo drugačije da uredimo i da li ovom uredbom dajemo manju podršku? Ne mislim da je tako, nego samo da mi pojasnite da li to znači manja finansijska podrška i sigurnim kućama i kriznim centrima?Zahvaljujem. U danu za glasanje JS će podržati sve predložene zakone.

da treba uložiti i u prevenciju nasilja i u rad sa počiniteljem nasilja zbog toga što bez obzira što je nasilje izbor, znači nasilje je uvek slobodan izbor, ne moraš da sipaš verbalno smeće po javnom prostoru.Ne moraš da udariš, ne moraš da psuješ, ne moraš da ubiješ, slobodno biraš. Svako je nasilje slobodan izbor i lista opravdanja za svako nasilje je potpuno prazna. Ono što se dešava u našim porodicama je da se nasilje bira. Pošto su porodični odnosi i delikatna i često tragična i traumatična stvar, onda mi smatramo da budžet Republike Srbije treba da uložimo u prevenciju nasilja, u otklanjanje posledica nasilja kada je u pitanju žrtva nasilja i u opšti sistem izgradnje specijalizovanih usluga kada je u pitanju pomoć žrtvama nasilja.Zašto se ne vidi jasno da su u pitanju budžeti Republike Srbije, Vojvodine, pokrajine Vojvodine i lokalnih samouprava? vi formalno, ono što zovemo &quot;sigurne kuće&quot;, nemate sa jasnim uporištem u zakonu. Imate nešto što se zove privremeni smeštaj ili već tako nešto. Mi želimo da se ovim zakonom i njegovim upućujućim odredbama prosto formira sistem gde će država preuzeti finansiranje i &quot;sigurnih kuća&quot; i prevencije nasilja i gde će ta usluga biti kako otvorena prema onima koje država inače plaća, ali nemaju znanja, veština, resursa, kao što su najčešće centri za socijalni rad, i isto tako prema onima koji imaju znanje, iskustva, resursa, a rade to kao civilno društvo.Dakle, ne želimo da nikako napravimo bilo kakav manjak prednosti ili višak prednosti za bilo koga ko je spreman da pruži usluge staranja o žrtvama nasilja brinući o njihovom psihičkom stanju, otklanjajući posledice nasilja, pomažući da žrtve nađu posao, bez obzira da li su žene ili muškarci i pre svega o deci, žrtvama, svedocima ili učesnicima nasilja.Dodatni propis koji će potpuno jasnim učiniti vama i dati kredibilitet mojim rečima je Zakon o socijalnom preduzetništvu kome se nadamo u trećem kvartalu ove godine, zato što nam je cilj da žrtve nasilja budu u dobrim rukama, cilj nam je da prestane projektno finansiranje. Znate, strašno mnogo dobrih stvari u Srbiji se desilo zato što negde u EU, u IPA Fondu, negde u nekom fondu za sprečavanje nasilja, negde u nekom delu sveta koje se bavi slobodama pravima, zaštitom žrtve nasilja ima novca za koje možete da konkurišete zato što posedujete znanje, veštine, volju i aktivizam civilnog društva ili ste centri za socijalni rad ili ste program Vlade Vojvodine ili ko može da konkuriše, i onda imate da sanacija štete načinjene žrtvama nasilja traje onoliko koliko traje novac iz tog izvora.Ono što mi želimo je da odredbama ovog zakona i za počinioce nasilja i za žrtve nasilja kažemo su to naši građani, svi, mi smo im obavezni da dogovorom u Skupštini, dogovorom u Ministarstvu finansija za Republički budžet u Vladi Vojvodine za pokrajinski budžet u lokalnim samoupravama pružimo dokaze da ćemo sredstvima u budžetu, skupljenom od svih građana, pokušati da izgradimo sistem &quot;sigurnih kuća&quot;.Ako me pitate šta bih ja volela najviše? Volela bih da nam ne treba nijedna &quot;sigurna ali to je poricanje realnosti. Znači, ono što možemo je da isplaniramo iz budžeta koji su na raspolaganju onoliko novca koliko treba da se spasi jedna žena.Statistika vam kaže da prosečno u Srbiji godišnje u porodičnom nasilju bude ubijeno oko 30 žena i oko 10 muškaraca. To znači da je 18. maja u Srbiji još živo 17 žena koje će biti sve mrtve 31. decembra 2021. jer će ih neko ubiti. Trojica muškaraca ubijeno, to znači da je danas negde u Srbiji živo sedam muškaraca koji će biti mrtvi 31. decembra 2021. našeg organizovanja u državu je da uradimo sve što možemo da novcem iz budžeta preuzme se odgovornost i obezbede se stabilni izvori finansiranja za civilno društvo na svim nivoima budžeta, ali za oba sektora i za prevenciju nasilja i za sanaciju i otklanjanje posledica nasilja na žrtvu. To je tako zamišljeno, to su upućujuće odredbe i za Zakon o socijalnom preduzetništvu.Mi znamo da je jedan deo civilnog društva izrazito nezadovoljan s pravom ili bez, na dijalogu sa njima je da to utvrdimo zato što uopšte smatramo da i država može da pruža usluge prevencije nasilja i zaštite žena od nasilja.Mi mislimo da o tome treba da bude dijaloga i da vidimo čime civilno društvo odriče pravo da možda ima i u centrima za socijalni rad i u specijalizovanim institucijama ljudi koji bi mogli da pomognu na projektima smanjivanja ukupne količine nasilja u društvu. Možda nema, novac je tu za onog ko ume, jer je Srbija zemlja koja će preuzetu obavezu za ukupno smanjivanje nasilja u društvu obaviti do kraja.

i da dok sam čitala ovaj zakon malo sam se više zainteresovala za tu temu pružanje specijalizovanih usluga za one koji su počinili nasilje i videla sam da je to u nekim evropskim zemljama malo drugačije.Ovo je je dobar korak, rekla sam, pokazaće praksa gde grešimo i uvek postoji prostora da se izmeni i da se dopuni nešto, ali neke evropske zemlje su došle do tog rešenja da oni koji su izvršili nasilje, pored toga što moraju da idu na obavezne psihoterapeutske sastanke, da imaju tu vrstu lečenja, su dužni i da plate boravak ako je neko iz njihove porodice, odnosno oni nad kojim su izvršili nasilje bio smešten u "sigurnu kuću".Tako da, slažem se sa vama prevencija da, ogroman korak ka tome da sprečimo nasilje i da, videćemo kroz praksu, da li ćemo dopunjavati ovo što ste vi danas pričali. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Mi se iskreno nadamo da će nadležni odbor vrlo pomno pratiti fazno kako se primenjuje zakon, ali naravno i svi narodni poslanici koji su zainteresovani da prate da li u dobroj meri i da li na dovoljno dobar način i na lokalnom nivou i mi u ministarstvu i u Vojvodini, da li se zakon dovoljno dobro… To je cela ideja, tako da ste više nego dobrodošli u mesecima pred nama dok ne budu bile u primeni sve odredbe zakona. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Borisav Kovačević. Hvala, gospođo potpredsednice.Moje veliko poštovanje za prisutnu

oblast ljudskih prava. Hoću da kažem da nema, po mom mišljenju, uspešnog društva, organizaciono i akciono dovoljno sposobnog, ukoliko se demokratski odnosi ne usavršavaju i jedinstvo u društvu ne osnažuje.U tom domenu regulisanje i omogućavanje maksimalnog ostvarivanja ljudskih prava u zemlji jeste jedno od prioritetnih stvari.U ostvarivanju i dovođenju do najvišeg nivoa ostvarivanja ljudskih prava čini mi se da je ovaj zakon, odnosno dopune Zakona o zabrani

najbolji korak koji je napravljen. U tom smislu sve pohvale, gospođo ministarka, za ponudu ovako dograđenog zakona, jer on jeste udarna, ključna stvar u otklanjanju prepreka za puno ostvarivanje ljudskih prava i homogenizaciju pozitivnu i jedinstvo građana ove zemlje. Tako bar ja gledam na to.Mislim da je ovim što ste nam ponudili mnogo preciznije, što je i logično, sad je to rekla, čini mi se, koleginica Jevđić, na drugi način, svaki zakon koji prihvatimo, uđe nov ili dograđen,

kroz stečeno iskustvo u njegovoj primeni. Tako je i kod ovoga, ali mislim da je mnogo preciznije, mnogo konkretnije formulisano jako mnogo dosadašnjih odredaba u ovom zakonu, što je prvi kvalitet.Druga stvar,

regulišu ono što je bilo propušteno u prethodnom, odnosno važećem zakonu ili potpuno i do kraja sada regulišu određenu materiju koja je bila zahvaćena, ali ne i dovoljno, važećim zakonom.Mislim

regulisanje zabrane diskriminacije u različitom okruženju i životnim okolnostima. Znači, više nemamo,

problem rešavanja diskriminacije, a da nisu ovim zakonom tretirana i zahvaćena. Praksa će pokazati da li smo dovoljno, da li smo u pravoj meri, pa ćemo ga dovršavati da je jako značajno što je između mnogih pitanja ovim zakonom regulisan odnos organa javne vlasti prema problematici diskriminacije, jako važno. Osim toga, isto tako je bitno što je regulisan dovoljno i u dobroj meri, čini mi se na pravi način, odnos poslodavaca i zaposlenih. Zatim, zahvaćena je na pravi način problematika diskriminacije dece i diskriminacije starijih ljudi. Mislim da su to, pored

rekao.Najznačajnije ili najteže forme ili status onih koje zakon štiti mislim da su veoma oštro i u potrebnoj meri tekstualno formulisane u ovom predlogu i da ima u samom zakonu dosta onoga što je regulisano najoštrijim stepenom ili najvišim stepenom, pa imate dosta članova ovog zakona ili stavova u tom članu koji počinju sa „zabranjuje se“.

ali je razlika u tretmanu i razlika je u gledanju građana koji su skloni da čine korake diskriminacije prema nekome. Različito je ako stoji – treba to i to, a drugo je ako stoji – zabranjuje se. Tu nema razmišljanja. On ne može da razmišlja da li će sad napraviti nekakvu stvar, pa će lako izbeći. Tu se zna šta je. Zato mislim da su i mnoge druge stvari, ovo sam uzeo kao primer, u zakonu vrlo jasno, precizno izrečene.Što

Mislim da smo tu ostali nedorečeni.

sprečavanje diskriminacije, što su data prava diskriminisanom na pritužbe, tužbe, itd. i što su u zakonu regulisana i prava oštećenog u oblasti diskriminacije.Na kraju ovog dela hteo bih da kažem nešto, verovatno ste svi propratili, ovih dana su izrečene u javnosti, i to nažalost i iz Skupštine, od nas poslanika, kroz medije za javnost mnoge zamerke ovom zakonu, koji, kao što vidite, nije do danas ni došao u parlament, niti su poslanici imali mogućnosti da se oko toga izjašnjavaju.To se reguliše tako, u izjavama tim u javnosti, da će taj zakon ovako kako je predloženo, sprečiti dalju modernizaciju odnosa u toj oblasti, odnosno da on guši i skraćuje dosadašnje tradicionalne odnose u toj oblasti, kad je diskriminacija u pitanju. Zamislite molim vas.

što je ušlo i u običajno pravo i što se smatra normalnim da u svakom društvu postoji diskriminacija i sve što i sve što ide uz nju. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, zbog toga što će on navodno, hajde da tako kažem, čak je taj izraz i upotrebljen na jednom mestu, upropastiti jezik srpski.

Zahvaljujem, poštovani potpredsedniče.Predsedništvo, potpredsedniče, predsedničke Pokrajinske vlade, poštovana ministarko sa saradnicima, kao što je uvaženi predstavnik poslaničke grupe SVM, gospodin Balint Pastor, kada je govorio o jednom predlogu zakona, najavio ja ću o ostalima.U ime poslaničke SVM najpre ću krenuti o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, jer smatramo da je to jedan od važnih koraka uspostavljanja proširenja sistema digitalizacije, kao što smo to čuli, u obrazovanom sistemu.Ovo je novi krug u sistemu digitalizacije u obrazovanju, koji se inače koristi i kod upisa u predškolske ustanove, ustanove osnovnog obrazovanja. Ovde se pojednostavljuje zapravo prijava učenika za prijemni ispit i za upis u srednje škole. Vrlo je pohvalno da se u sistem eUprave, postepeno proširuje i usklađuje sa realnim potrebama raznih resora, kao i stanovništva, kako bi zaista korisnici, zapravo sami roditelji

izjednačuje da se proširuje polako, od predškolskih ustanova, osnovnih, sada pričamo i o srednjim školama.Videli smo nedavno kada je uvažena premijerka, potpredsednik Vlade, ministar, kada su predstavljali moju srednju školu i kada su oni rekli da ćemo sada bez odlaženja, kako su oni rekli, na sedam različitih mesta, jednostavno jednim klikom uspeti da prijavimo svoju decu za polaganje prijemnog ispita u o određena specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničkih srednjih škola.Novina posebnom vođenju baze podataka su da se, ono što je za nas izuzetno značajno, vode podaci o osetljivim grupama, kojima se pri upisu u srednje škole mogu obezbediti određene mere afirmativne akcije, iliti pozitivna diskriminacija, a to su kao to su kao što znamo, učenici romske nacionalnosti, ili učenici sa smetnjama u razvoju, ili sa invaliditetom, te se zapravo, ovim predloženim izmenama i dopunama predlaže

ali, ipak jedinstveni informacioni sistem prosvete, sadrži sve relevantne podatke o kojima SVM više puta govorio u ovom visokom domu i za koje smatramo da su izuzetno značajni, a to su maternji jezik, jezik na kojem ta osoba pohađa nastavu. Naravno, da ovi podaci mogu da ukažu i na nacionalnu pripadnost tako da se uvođenjem jedinstvenog obrazovnog broja uvodi realno sagledavanje analize podataka sistema prosvete vezano i za nacionalne manjine, što mi svakako podržavamo.Da podsetimo, smatramo da je veliki korak u razvoju službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina činjenica da je elektronski sistem upisa, odnosno vođenje evidencija kao što su eVrtić, eUprava, eUpis, odnosno eŠkola, eDnevnik i tako dalje, pa i nedavno predstavljen spomenuti portal „Moja srednja škola“, oni zapravo svi omogućuju korišćenje onlajn platforme i na jezicima nacionalnih manjina i to na svih osam jezika nacionalnih manjina kojima se realizuje celokupna nastava, odnosno na onim jezicima koji su u službenoj upotrebi u određenoj opštini.To je zaista jedno od zalaganja i SVM, a eto moram i da spomenem našu koleginicu Mariju Viček, državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Naime, zaista poslednjih nekoliko godina, kao što je to i uvaženi ministar spomenuo u uvodnom izlaganju napravljena jako, jednostavno se stvorila jako dobra saradnja između Kancelarije za informacione tehnologije elektronsku upravu Vlade Republike Srbije i samog Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, što mi u SVM smatramo kao dobar primer i da može da bude primer koji bi trebalo nekako da se raširi na ostale segmente eUprave kako bi svi segmenti platforme bili dostupni na jezicima nacionalnih manjina.U izveštajima o napretku Republike Srbije u procesu evrointegracija i sprovođenju akcionih planova za Poglavlje 23 i 24 Evropska komisija je kao što sam to spomenula danas u kratkom izlaganju kao predsednica Odbora za evropske integracije, ocenila da su neophodne izmene Zakona o zabrani diskriminacije, kao i donošenje potpuno novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti kako bi se oni u potpunosti uskladili sa pravnim tekovinama EU. Zbog toga nas izuzetno raduje ova današnja rasprava, mene posebno, što končano imamo pred nama i Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti.To sam spomenula jutros da važeći Zakon o ravnopravnosti polova nije bio u dovoljnoj meri usaglašen sa pravnim tekovinama EU, ali ni sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i odredbama relevantnih direktiva Evropske komisije, kao i opšte prihvaćenim standardima, Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, davne 1979. godine i tzv. Istambulske konvencije, Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. To je konvencija iz 2011. godine čiju godišnjicu smo nedavno proslavljali.Nadležno ugovorno telo UN za ekonomska, socijalna, kulturna prava, kao i za ljudska prava istakli su potrebu institucionalnog jačanja zaštite od diskriminacije, a tzv. EKRI ili ti Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije, u okviru svojih raznih izveštaja i smernica ukazivala je zaista na značaj osnaživanja kapaciteta poverenika za zaštitu ravnopravnosti upravo proširivanjem nadležnosti

Dobrovoljno odvajanje od drugih lica na osnovu ličnog svojstva ne predstavlja segregaciju. Naime, ova oblast je definisana u sistemu obrazovanja i vaspitanja na način da se ne smatra segregacijom izdvajanje učenika u grupi, odeljenju, odnosno ustanovi ukoliko je to posledica specifičnosti ustanove u skladu sa zakonom. Za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja segregacija je svaki akt, radnja ili propuštanje da se izvrši radnja, odnosno svako neosnovano odvajanje pripadnika određene grupe od drugih lica ili grupa lica.Zašto govorim o tome? Za poslaničku grupu Savez vojvođanskih Mađara je posebno značajno da se zaista vodi računa o kontekstu i razumevanju suštine pojma segragacije, da ne bismo došli u situaciju da pravo pripadnika nacionalnih manjina na obrazovanje na njihovom maternjem jeziku bude ugroženo ili, ne daj bože, karakterisano kao sagregacija, posebno imajući u vidu da se u našem sistemu u 189 ustanova obrazovanja i vaspitanja nastava ostvaruje na jednom od osam jezika pripadnika nacionalnih manjina. Osam nacionalnih zajednica u Republici Srbiji ostvaruje pravo na celokupno obrazovanje na svom maternjem jeziku. broj možemo i da proširimo na 16 nacionalnih zajednica koji zapravo pohađaju grupe izbornog programa maternji jezik – govor, sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama.Komiteti školama.Komiteti UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava i za ljudska prava ukazali su na potrebu jačanja nacionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, eliminisanje diskriminacije na osnovu pola, odnosno na osnovu roda, otklanjanje nasilja u porodici, kao i sprovođenje posebnih mera za povećanje zastupljenosti žena u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i generalno u procesima odlučivanja.Pravo na ravnopravnost i nediskriminaciju je prethodni uslov da se dođe do jednakih mogućnosti za sve, između ostalog i kroz razvijanje antidiskriminacionih mehanizama za sprovođenje mera iz oblasti zabrane diskriminacije, institucionalnih okvira za ostvarivanje rodne ravnopravnosti,

diskriminacije se vezuje za garanciju pojedinih prava i sloboda.Podsetila bih sve nas da svi izveštaji međunarodnih organizacija, Evropske komisije, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, potvrđuje da kada pričamo o oblasti osnovnih prava, prava, da je institucionalni zakonodavni okvir dobar za poštovanje temeljnih prava, ali da je potrebno obezbediti njegovo dosledno i efikasno sprovođenje, da treba ojačati nezavisne institucije za zaštitu ljudskih prava i nekoliko puta podvučeno, garantovati njihovu potpunu nezavisnost.Kao što je poznato, u skladu sa preporukama Evropske unije, 2020. godine predloženo je uvođenje kvote, tada uz borbu i naše bivše koleginice narodne poslanice i svih nas, Ženske parlamentarne mreže, uvedena je kvota od 40% za manje zastupljeni pol. Zato što svi sada pitaju šta ovaj zakon donosi, kada pričamo o izborima i o kandidovanju žena, Narodna skupština je početkom prošle godine, znači 8. februara, donela zakon o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, kao i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o lokalnim izborima kao što svi mi znamo, već smo imali izbore, na osnovu ovih zakona, Zakona o izboru narodnih poslanika, predviđeno je da na izbornoj listi mora biti najmanje 40% manje zastupljenog pola, što znači da među svakih pet kandidata najmanje

takođe 40% manje zastupljenog pola, takođe među svakih pet kandidata na ovim listama najmanje dva kandidata moraju biti pripadnici onog pola koji je manje zastupljen.Znači, što se ovoga tiče, ovaj zakon ne donosi novine, već pojačava sve ovo, mada su, kako vidim, svi malo uplašeni.Novine se odnose na uvođenje kazni za političke stranke. I to je postojalo u dosadašnjem zakonu, ali i političke stranke moraju voditi računa koliko će imati predstavnica manje zastupljenog pola u njihovim rukovodećim strukturama.Polako da zaključim, svakako da poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara podržava što se Predlogom zakona o rodnoj ravnopravnosti predviđa stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravni tretman žena i muškaraca u vrlo širokoj oblasti – 22 različite oblasti, kao i mere za suzbijanje i sprečavanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja, nasilja prema ženama i generalno nasilja.Raduje nas što smo posle 2009. godine, posle blizu 12 godina, došli do izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, a svakako pohvaljujemo i novi novi korak samog ministarstva za upis i za prijavu na prijemni ispit, digitalizaciju u svim sferama, ali, opet, uvek moramo voditi računa i o specifičnosti nacionalnih manjina.Posebno manjina.Posebno nas raduje što imamo još jedan predlog iz Vojvodine koji će svakako biti i prihvaćen ovde u ovom visokom domu. Zahvaljujem na pažnji. Hvala